підготуйтесь до реєстрації.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

Дякую, Арсен Борисович. Шановні колеги, будь ласка, запишіться на запитання від депутатських фракцій та груп.

Дякую. Прошу передати слово Загородньому Юрію Івановичу.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 Дякую.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 Нагорняк Сергій Володимирович.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 В цьому році, там декілька тижнів тому, був слідчий експеримент, який стовідсотково доказує: пан Марків не міг бути причасний даже фізично, даже на відстані до цього вбивства.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 Слідство передало всі матеріали до суду. І в змагальному процесі суд повинен встановити істину, також як і запобіжні заходи.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 Я не можу більше подробно стосуватися деталей справи цієї, але цей епізод по трьом підозрюваним зараз виділено і передано до суду. Матеріали 38 томів відкриті повністю для...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 Щодо питання вашого про систему карантину...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

Запитання від народних депутатів. Качура Олександр Анатолійович.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 зараз ми провели зустріч з послом Турції в Україні, вияснили обставини. Я вважаю, що ми захистимо цього інвестора.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

Кива Ілля Володимирович.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 окремих категорій кримінальних правопорушень", який набирає чинності 1 липня цього року. Чи готова Національна поліція до впровадження інституту кримінальних проступків? Дякую вам.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

Пане Прем’єр-міністр, послухайте мене.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

Салійчук Олександр В'ячеславович.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

На основі вашого звернення проведемо розслідування.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

Денис Анатолійович, віце-спікер задає питання.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

Прошу підтримати та проголосувати.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 Прошу підтримати та проголосувати.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

державної політики з питань створення для інвестиційної діяльності в Україні та захисту прав і свобод інвесторів.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

Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Я не чую.

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.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

Шановні колеги! Дякую. Ми з вами прийняли рішення, що з першої години до другої будуть зачитуватися запити.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 Погоджуєтесь? Дякую. Продовжуємо нашу роботу.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

Цабалю Володимиру Володимировичу, фракція партії "Голос".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 Дякую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

і дороги територіального значення. А якраз цей законопроект дає такий чіткий механізм, як це зробити в умовах карантину, в умовах коронавірусу. Тому обов'язково важливо проголосувати його за основу і в цілому, тому що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

Я на завершення даю слово від комітету народному депутату Трухіну. Єдине, я хочу усіх ініціаторів попередити, ми можемо ставити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 За-274 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Шановні колеги, рішення комітету стоїть: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

Наполягаєте на голосуванні, Ніно Петрівно? Денис Анатолійович, будь ласка. Шановна Ніно Петрівно, ми, оскільки дуже швидко розглядали цей закон і в нас є окремий законопроект, присвячений саме механізму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 ми ці питання доопрацюємо. Дякую вам. Прошу визначатись та голосувати.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 Наступна правка номер 5, Южаніна Ніна Петрівна.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 Бакумов Олександр Сергійович, хвилина.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

Юлія Володимирівна, ви не будете наполягати?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

Дякую. Вадим Євгенович, ви на інших правках будете наполягати? На якій, на наступній? 37 правка. Івченко. 12:15:37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 ця правка не була підтримана комітетом. Тобто це означає, чи ми будемо писати з вами листи, і ця роль листів і запитів, дійсно, посилюється.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

Цимбалюк. Поляков Антон Едуардович, не будете, да, наполягати? Цимбалюк Михайло Михайлович.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 Два законопроекти зараз є в об'єктиві роботи комітету, це 3503 і 3381.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

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.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

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-303 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому.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

Прошу підтримати та проголосувати.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 Яцик Юлія Григорівна.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 Прошу передати слово Осадчуку Андрію Петровичу. Ще раз, вибачте.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

12:40:40 ЛЕРОС Г.Б. Шановні колеги з фракції "Слуга народу", я вас дуже прошу натиснути червону кнопку. Давайте покажемо Офісу Президента України, голові Офісу Президента України,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

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття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

Включіть мікрофон, Гриб, будь ласка.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

За-69 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 73, народний депутат Чорний.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

Прошу підтримати та проголосувати. За-108 Рішення не прийнято.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 Дякую.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

будь ласка, тихше трошки в залі. Ваші запити. Якщо вам вони не потрібні, можемо закрити засідання.

Готові голосувати? Прошу голосувати, визначатись.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

Сергія Мінька до Прем'єр-міністра України щодо загрозливої ситуації в частині закриття мереж протитуберкульозних закладів на території України внаслідок суттєвого скорочення їх фінансування. Антона Яценка до Уманської міської ради щодо надання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

Державної аудиторської служби України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

Дякую